Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Dragan Kovačević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja. Taj smo zakon nastojali uskladiti sukladno provedenoj raspravi na prvom čitanju i poboljšati pojedine odredbe. Ono što je sigurno ovaj zakon pred nas posebice u nekim segmentima kao što je npr. uzgoj životinja u svrhu proizvodnje krzna ili npr. kolinje u domaćinstvima stavlja nas s jedne strane u procjep između svih onih najviših normi i standarda veznih uz zaštitu i dobrobit životinja. S druge strane ekonomskog i egzistencijalnog interesa našeg proizvođač i s te će strane namjere da Republika Hrvatska u narednom razdoblju zaštiti svoje specifičnosti kao dio nacionalnog identiteta i tradicije. To su dvojbe koje se posebno nameću i pojačavaju kada imamo spoznaju da te najviše standarde i da te najviše norme ne primjenjuju sve zemlje Europske unije niti zapadnoga razvijenoga svijeta već samo neke. Mi smo u prvom čitanju zakona predložili da nema zabrane uzgoja činčila. Međutim, rukovodeći se raspravom u Saboru u ovom prijedlogu stavili smo zabranu, ali da ona stupa na snagu nakon 10 godina. Smatrali smo da je to određeni kompromis gdje s jedne strane želimo zaštiti naše proizvođače, točnije tristotinjak ljudi koji živi od ove proizvodnje i koji su uložili i sredstva, podigli kredite i specijalizirali se za tu proizvodnju. A s druge strane željeli smo ostvariti ovaj drugi interes dakle da smo spremni slijediti određene međunarodne trendove kada je u pitanju zaštita životinja. Vezano uz kolinja u domaćinstvima kao Ministarstvo poljoprivrede zastupamo stajališta da Hrvatska posebice u ovom predpristupnom razdoblju i razdoblju pregovora s Europskom uniju treba koliko je god moguće štiti svoje autohtone proizvode kao dio nacionalnog identiteta, ali isto tako i štiti svoje specifičnosti i način života na selu. U tom smislu u ovom prijedlogu zakona izbačene su odredbe kojima se dodatnim veterinarskim nametima, osiguranjem stručnih kadrova i omamljivanjem ta tradicija kolinja i domaćinstvima dovodi u pitanje. kolinja mora, odnosno da se obavljanje ne može ići bez i nanošenja boli, patnje, ozljede itd. Što se tiče konkretnih primjedbi koje su bile izrečene u raspravi na prvom čitanju zakona evo možemo spomenuti da smo članku 23. gdje se govori o istraživanju i razvoju sastojaka, odnosno kombinaciji sastojaka i gotovih kozmetičkih proizvoda da smo tu brisali osim u slučaju kada ne postoje druge znanstvene metode kojima se zamjenjuje korištenje životinja. Isto tako u članku 35. gdje se definira Povjerenstvo za zaštitu životinja i propisuje povjerenstvo išli smo i sa predstavnicima Medicinskog fakulteta. Također u člancima kojima se uređuje držanje kućnih ljubimaca dodali smo novi stavak gdje se kaže zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece. Isto tako rok držanja životinja u skloništima produžili smo sa 30 dana iz prvog čitanja na 60 dana. Isto tako ja moram kazati da na raspravi koja je bila na Odboru za poljoprivredu da je predložen amandman na članak 32. da se briše stavak 4. kojim se uređuje da voditelj nastambe za životinje koje se koriste u pokusima te za proizvodnju bioloških pripravaka i njegov zamjenik moraju biti veterinari. I tu prihvaćamo apsolutno da se taj stavak briše, dakle da i druge struke posebice one najkompetentnije kao što je stočarska, diplomirani inžinjeri stočarstva itd. dakle da oni mogu obavljati taj posao uzgoja, dakle u nastambama za životinje koje se koriste u pokusima. Međutim, evo, tu bih ili zamolio da odbor da još jedan amandman na članak 70. gdje je ista stvar u pitanju pa bi se morao brisati stavak 2. ili će to Vlada ići svojim amandmanom. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Za zakonodavstvo? Poljoprivredu i šumarstvo, predsjednik odbora, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo raspravio je na 45. sjednici održanoj 14. studenoga Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja. Odbor je raspravio ovaj zakon u svojstvu matičnog tijela. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, odbor je u sveobuhvatnoj raspravi u kojoj su sudjelovali i predstavnici Udruge prijatelji životinja, te Hrvatske krznarske udruge podržao donošenje navedenog zakona. Predstavnik Udruge prijatelj životinja istaknuo je da iako je predlagatelj u konačni prijedlog zakona ugradio veliki dio primjedaba udruge, neke odredbe su ipak ostale nedorečene te zbog toga otvaraju mogućnost različitih interpretacija. To se u prvom redu odnosi na brisanje odredbe kojom je bilo propisano da omamljivanje i klanje životinja u domaćinstvu obavljaju osposobljene osobe. Na sjednici nazočni predstavnici Hrvatske krznarske udruge su pak izrazili nezadovoljstvo sa pojedinim rješenjima navedena u zakonu. Naime upozorili su da će zabrana uzgoja životinja zbog proizvodnje krzna, pa i odgoda primjene te odredbe do 2017. godine ugroziti poduzetnike i njihove obitelji koje se s tim poslom bave egzistencijalno, tim više što takvu zabranu imaju jedino Velika Britanija i Austrija u Europskoj uniji. U daljnjoj raspravi članovi odbora su ukazali na neka otvorena pitanja koja se ovim zakonom nisu do kraja riješena. Tako je skrenuta pozornost da poduzetnike koji se bave uzgojem životinje za proizvodnju krzna u slučaju zakona i propisane zabrane obavljanja te djelatnosti treba na odgovarajući način obeštetiti. Većina članova odbora drži neutemeljenom odredbu članka 32. stavak 4. prema kojoj voditelj nastambe za životinje pa i njihovi zamjenici mogu biti jedino veterinari. Ovi tim više što jest stavak 1. istog članka određeno da se pokuse na životinjama mogu obavljati osobe drugih struka. S tim iznesenog prijedlog je odbora da podnese amandman kojim bi se brisao stavak 4. članak 32. Predstavnik je prihvatio taj amandman. Također je izneseno mišljenje da je dvojbena odredba o zabrani i držanje i korištenja samih divljih životinja u cirkusima, a da se istovremeno ta zabrana ne protegne na druge životinje koje se koriste u cirkusima. U raspravi je iznesen i podatak da se veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koja se bave stočarstvom drži stoku na vezu te da tako držane muzne krave daju najbolje rezultate. Ako se sagleda ukupna stočarska proizvodnja obveza o kretanju životinju koja proizlazi iz članka 39. stavak 3. isto tako je odgoda primjene te odgoda za muzne krave do 2012. godine, za neke članove odbora vrlo upitno. U raspravi je izneseno i to kako je primjena odredbe prema kojoj se životinje izvan nastambi moraju zaštititi od vremenskih nepogoda, grabljivca i drugih opasnosti, teško provediva. Zakon se naime primjenjuje i na držanju životinja u tradicionalnom uzgoju ne samo na farmama i to kad se u konkretnom slučaju stoka nalazi na ispaši. Na temelju provedenog odbor je podržao Zakon o zaštiti životinja zajedno sa sljedećim amandmanom. Amandman glasi: "U članku 32. stavak 4. briše se. Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.". Hvala lijepa. **Šeks,

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, gospodine pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Ja bih započela ovo izlaganje u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice sa dva primjera. Čuli smo ovih dana kako je u Nizozemskoj u parlament ušla nova stranka za zaštitu životinja prvi puta u povijesti. S druge strane, također ovih dana, u Hrvatskoj se umjetničkim performansom u Klovićevim dvorima zaklao jedan pijetao, a jedna od posljedica bila je zapaljen kombi Klovićevih dvora te daljnja prijetnja terorističkim akcijama jedne radikalne organizacije koja brani životinje. Tome bismo još možda mogli donijeti i prošlogodišnju aferu sa biglima, a možda i pojavu svinjske kuge ove godine. Što nam govore ova dva primjera, ponajprije iz Nizozemske i iz Klovićevih dvora, a moglo bi ih biti i više, osim da je zaštita životinja danas u žiži pozornosti, da izaziva sve veću pažnju javnosti i postaje jedna od vrlo važnih tema svakodnevice društva, a tako i politike. Dakle najširoj javnosti koja eto na različite načine želi djelovati, ova su dva primjera dakako ekstremna no upravo zato valja nam ovom zakonu koji je pred nama posvetiti punu pozornost jer on mora u sebi nositi nužnu crtu humanosti, civilizacijskog koda, etičnost i konačno svijest o tome koliko su životinje u našim životima važne. Jednima emocionalno, drugima gospodarski, trećima tržišno itd. itd. I stoga treba istaknuti da je Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja prihvatljiv, usklađen s temeljnim civilizacijskim normama, ali i legislativom Europske unije na tom području pa će ga zbog toga i klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti. Prije svega ovaj je konačni prijedlog zakona uvelike poboljšan u odnosu na nacrt i na prvo čitanje i to u smislu osnovne zaštite što jest jedan od etičkih imperativa našeg vremena. i tematika ovoga zakona vrlo su široki. Kućni ljubimci, životinje u stočarstvu, životinje u obredu, odnosno u ritualu, životinje u cirkusu, životinje u zoološkom vrtu, divlje životinje, uzgojne životinje i još mnogo toga. Posebno možda treba istaknuti ove članke zakona koje dakako pozdravljamo. U članku 57. stavku 4. navodi se da je, da napuštena i pronađena životinja treba boraviti u azilu 60 umjesto dosadašnjih 30 dana kako je do sada bilo propisano čime se naravno uvelike može stvoriti šansa da se ta izgubljena ili bačena na ulicu životinja, što je vrlo čest primjer, udomi. Nadalje, kada je riječ o uzgoju životinja zbog proizvodnje krzna, o tome smo sada čuli i od državnoga tajnika, o čemu članak 4. točka 23. kaže da je taj uzgoj zabranjen, ali člankom 72. ta zabrana stupa na snagu tek 2017. godine to jest daleko. Ali ipak pruža nadu da ćemo se pridružiti onim civilizacijskim zemljama poput Austrije i Velike Britanije za sad koje to već danas zabranjuju. U članku 52. koji govori o zabrani životinja koje se koriste za cirkuske i druge predstave sa životinjama, stavak 1. govori o zabrani divljih životinja te njihovo korištenje u cirkusu, ali se ne govori o drugim životinjama. Konkretno psima i konjima koji upozoravamo također podliježu dresuri u koje metode imamo pravo sumnjati s te nam je strane primjedba društava za zaštitu životinja razumljiva. Napokon, valjda reći i nekoliko riječi o članku 17. koji propisuje zaštitu pri klanju i usmrćivanju životinja koje se drže zbog proizvodnje. Predstavnici Udruge prijatelja životinja upozoravaju da je s nepravom brisana odredba kojom je bilo propisano da omamljivanje i klanje u domaćinstvima obavljaju stručne osobe. Možda bi trebali porazmisliti o povratku te iste odredbe jer ona možda ne bi utjecala toliko na sam tradicijski običaj kolinja, kako se to moglo čuti u javnosti već dosta dugo, već bi stavila pod kontrolu usmrćivanje životinja. Pogotovo i s toga jer smo svjedoci eto i te svinjske kuge nedavne što također govori o potrebi pojačanja stručnog nadzora pa tako i klanja životinja koje se drže zbog proizvodnje, a iz koje su izuzeti samo perad i kunići. Ovaj je članak djelomično usklađen s Europskim zakonodavstvom i biti će potpuno usklađen danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, možda bi trebalo porazmisliti o tome da se i prije vrati navedena odredba. Što se tiče Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za zaštitu životinja treba reći da Klub Hrvatske demokratske zajednice apsolutno pozdravlja uspostavljanje takvih tijela naprosto zato jer će njihovim djelovanjem ta zaštita životinja biti sveobuhvatnija, bit će u njoj sve zainteresirane strukture i veterinarske, i medicinske i farmaceutsko-biokemijske, biološke, agronomske struke. mislim da ćemo ovim Zakonom na određeni način napraviti jedan iskorak to više jer jer mnogo toga razgovarano i uneseno u ovaj Zakon u razgovorima, sa udrugama prijatelja životinja i za zaštitu životinja koje dakako nisu možda mogle biti njihove primjedbe u cijelosti prihvaćene, ali u onome dijelu koji nam se činio da poboljšava Zakon u odnosu na prvo čitanje svakako jest.

te kao što je to bilo i navedeno u prethodnom dijelu u Zakonu i dalje navedene jer to doprinosi time da budu određene stvari suzbijene oko toga. Mislimo da to nije točno jer jer osposobljene osobe bi samo opteretile na određeni način onu tradicijsku, ja bih rekao našu … /Govornik se ne razumije./ vezano uz klanje jer bojim se da bi to i poskupilo sami proces. Znamo kako se to provodi u našim domaćinstvima, a kada bi morali imati takve osobe koje bi bile prisutne, da su one osposobljene, znači da bi i one na određeni način ukinule ukinule onu tradiciju koja je postojala do sada. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine pomoćniče, kolegice i kolege. Dozvolite evo nekoliko rečenica vezano uz ovaj Zakon. Dozvolite da na početku naglasim da je ovaj Zakon o zaštiti životinja u svakom slučaju zakon koji regulira jedno, rekao bih, vrlo bitno područje područje ukupnog življenja svih nas i definira određene činjenice koje su posebno važne za poljoprivredu, a posebice za naš ruralni prostor, tj., selo. dakako jedan iskorak vezan uz sve ono što je do sada bilo u našoj regulativi vezano uz zaštitu životinja i ja bih na početku napravio jednu jasnu razdiobu između onoga gdje se u Zakonu govori vezano uz kućne kućne ljubimce, a drugi dio gdje se govori o uzgoju domaćih životinja. Što se tiče ovog dijela vezanih uz kućne ljubimce, mislim da u svakom slučaju ovaj Zakon ima niz dobrih prijedloga. Zakon definira određene stvari i mislim da smo tu napravili dobar iskorak i mislim da će ga i ukupna javnost podržati. Na Odboru kada smo razgovarali o njemu i različite udruge dale su mu svakojaku podršku. Ono o čemu želim govoriti zasigurno je onaj drugi dio koji se odnosi na domaće životinje za uzgoj gdje u svakom slučaju ima dosta pojedinosti koje bih rekao da su preregulirane, koje ja bih rekao malo idu iznad naših mogućnosti gdje će i Klub dati vrlo konkretne primjedbe. Ali da krenem redom. U članku 4. imamo u stavku 2. stavak 23. gdje zabranjujemo uzgajanje životinja u vrhu proizvodnje krzna. Bila je jedna velika rasprava i na samom Odboru gdje smo čuli, ja bih rekao, obadvije suprotstavljene strane od uzgajivača koji se tim poslom bave do zaštitara. Mislim da treba vrlo jasno naglasiti da u tom dijelu i prihvaćajući ovaj iskorak gdje se stavljamo u sami vrh onih koji se brinu o zaštiti životinja, ovdje o krznašima i gdje zabranjujemo taj uzgoj, da kod ove prijelazne 2017. godine. Postavlja se samo jedno načelno pitanje koje je bilo i posebice istaknuto u samoj raspravi, a to je ako nekome određenim zakonskim prijedlogom ukidamo njegovu gospodarsku djelatnost koja obveza proizlazi iz toga. Mi smatramo da proizlazi obveza da se na određeni način ti ljudi trebaju obeštetiti. Mi smo imali niz slučajeva kada smo bilo koju gospodarsku djelatnost ograničavali, primjerice tako je bilo slučajeva u ribarstvu, onda smo vrlo jasno rekli da zbog na neki način prevelikog izlova ribe ili smo zabranjivali određene alate, ali imali smo tzv. otkup povlastice i na neki način obeštetili te ljude. smatramo da treba napraviti iskorak, vremensko razdoblje je ovdje definirano, ali smatramo i da ti ljudi trebaju na neki način se početi s nečim drugim baviti, zadatak svih nas da brinemo o gospodarskoj djelatnosti svakoga čime se god on bavio, čime ga ograničavamo, moramo mu omogućiti da se on počne baviti nekom drugom djelatnošću i da na taj način se omogućuje svoju egzistenciju. U članku 11. govori se o zaštiti životinja prijevozu, moram reći vrlo ristriktivno u tom dijelu potpuno ja bih rekao jedna novost u ukupnom ovom dijelu gdje se vrlo ristriktivno ograničava mogućnost prijevoza životinja i u stavku 5. gdje se govori da udaljenost ne smije biti od mjesta polaska do mjesta odredišta više od 65 kilometara. Mi smatrao da je to preristriktivna odredba i smatramo da to treba povećati na 100 kilometara s obzirom da da je to nekih cirka, s obzirom na naše i relativno dobre ceste sat vremena, mislimo da u tim uvjetima nije potrebno tako ristriktivno odrediti naročito iz razloga što vrlo jasno i u članku 12., a i u ostalim odredbama se govori što se mora osigurati za prijevoz, što moraju raditi određeni prijevoznici, kako moraju biti registrirani, da ako da to znači da onda i na ovako ja bih rekao kraćim udaljenostima, sa takvim kamionima, sa takvim prijevoznim sredstvima bi znatno i poskupio prijevoz i sigurno bi to utjecalo i na cijenu cijenu hrane i svega onoga što uključuje u tom dijelu pa predlažemo da se tu ta kilometraža sa 65 kilometara poveća na 100. Bilo je već ovdje riječi oko klanja i usmrćivanja životinja. koja je stavljena i koja je stavljena van snage i nemamo ovdje, a odnosi se na osposobljavanje ljudi koji bi trebali sudjelovati u klanju i domaćinstava, dobro je što je više nema, no međutim uvijek se stavlja ovdje pitanje oko ovih nekih načelnih odredbi načelnih odredbi koji npr., ja ću pročitati članak 19. stavak 3.: "Klanje životinja u domaćinstvu mora se obavljati bez nepotrebnog nanošenja boli, patnje, ozljeda ili straha u skladu s odredbama ovog Zakona." Načelno ako pogledamo to možda i nije tako odredba, no međutim kada bi išli u njezinu detaljnu ja bih rekao i provedbu ponekad se bojimo što će se dogoditi sa takvim načelnim odredbama s obzirom da su vrlo jasno propisane određene sankcije pa ću vam samo pročitati što znači ova sankcija u dijelu ako se ne pridržavamo ovakvih stvari što bi to moglo značiti. To bi moglo značiti da će se novčanom kaznom kazniti fizička osoba od 500 do 5 tisuća kuna ako u kom slučaju npr. se ne poštiva ovaj stavak 3., a da se klanje ne obavlja u domaćinstvu bez nepotrebnog nanošenja boli, patnje, ozljeda, straha u skladu s odredbama ovog Zakona. Vrlo diskutabilno ja bih rekao što se može dogoditi ako netko to interpretira pa mi znamo kakva je tradicija naših kolinja, pa baš ako zacvili naša svinja pa da li je baš to nepotrebno nanošenje itd., pa susjedu se to ne sviđa pa on odmah to prijavi inspektorima. Bojim se da bi možda mogli malo jasnije to probati definirati da nam se ne bi događale takve malo čudne stvari pa onda ne daj Bože naši poljoprivrednici morali plaćati neke visoke kazne koje su ovdje vrlo jasno propisane. Ovdje smo definirali ovaj i ispravak koji se odnosi na ispit za rad s pokusnim životinjama da se briše ovaj članak, u članku 32. stavak 4. gdje voditelji nastambe za životinje koji se koriste u pokusima proizvodnju bioloških pripadaka za .../Govornik se ne razumije./… moraju biti veterinari, znači da se može, da mogu to biti i liječnici, farmaceut i medicinski biokemičar i stomatolozi, agronomi, stočari itd., tu smo se usaglasili i slažem se da ako Vlada prihvaća da se to promijeni čini mi se u članku 72. 70. stavak 2., mislim da to nije upitno, kada ćemo predložiti u ovom dijelu mislim da se oko toga možemo složiti. Držanje životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje. Mislim da je to nešto što u stvari će izazvati najviše mislim svima nama probleme u onom dijelu kada se to zove sprovedba. Imamo članak 36. stavak 1. kaže ovako: "Životinje se mogu držati samo ako se može udovoljiti njihovim biološkim potrebama na način da se ne ometaju njihove fiziološke funkcije i ponašanje." I sada dodatak: "I da se pred njih ne postavljaju zahtjevi koji nadmašuju njihovu sposobnost prilagodbe." Smatramo da je ovaj nastavak znači suvišan u ovom dijelu jer tko će procijeniti koje životinje i tko stavlja pred njih takve zahtjeve koji nadmašuju njihovu sposobnost prilagodbe. Mislim da tu neke stvari, govorimo znači o uzgoju domaćih životinja ipak smo nedefinirali. Svatko onda opet može doći u ovom dijelu do zlouporabe ovoga pa svaki inspektor koji će doći ovdje će reći evo vidite ova životinja, postavljeni su pred nju takvi uvjeti koje ona ne može savladati i vi ne može se tome prilagoditi itd., mislim da tu ima previše nedefiniranosti i da je ovaj prvi dio koji jasno govori što treba udovoljiti njihovim biološkim potrebama na način da ne ometa njihove fiziološke funkcije dovoljan, fiziološke funkcije i ponašanje, dovoljan da ovaj nastavak možemo brisati. Također imamo članak 37., a to je: "Za životinje se mora brinuti dovoljan broj osposobljenih osoba ili one koje posjeduju jednako vrijedno iskustvo, odnosno znanje." dovoljno da u tom članku ostane ovaj prvi dio, a to je da za životinje se mora brinuti dovoljan broj osposobljenih osoba, naročito iz razloga jer u stavku 2. vrlo jasno se kaže da način osposobljavanja iz 1. stavka članka propisuje ministar. Ako to propisuje ministar onda će ministar i propisati u tom dijelu da ne treba posebno osposobljavanje, nego je dovoljno određeno iskustvo, određeno znanje itd., a ne to navoditi u ovom dijelu jer može kažem biti krivo protumačeno. Ono što je vrlo upitno, vrlo u istom članku je to da fizičke i pravne osobe koje drže životinje u svrhu proizvodnje moraju biti registrirane. Nitko ne spori, mi znamo koje su naše obveze, moraju biti registrirane, no međutim u prijelaznim i završnim odredbama ovog Zakona nigdje se ne govori da to moraju biti one registrirane da imamo neko prijelazno razdoblje jer imamo samo neka prijelazna razdoblja o kojima smo već govorili, znači što definitivno znači da nakon stupanja na snagu ovog Zakona to fizičke i pravne osobe moraju biti registrirane. Smatramo da tu mora biti određeno prijelazno razdoblje, da si moramo staviti rok jer bi se po tumačenju ovog zakona definitivno 70, 80% proizvodnih naših farmi, objekata bilo van sustava jer nisu zasigurno registrirane. Ja mislim da to svi znamo. I naš je prijedlog da tu stavljamo u prijelaznim i završnim odredbama da te farme sve budu registrirane, da se to odmah počinje od primjene ovog zakona. Oni koji to budu mogli dobiti odmah, neka budu odmah, ali krajnji rok da bude 01.01.2010. godine. Znači, da damo tri godine vremena da se može taj cjelokupni proces sprovesti jer mi znamo da bi neka farma bila registrirana, a o tome smo evo prošli tjedan govorili vezano uz neke druge stvari a posebice o Zakonu o stočarstvu moraju biti ispunjeni određeni uvjeti. Naši ljudi moraju imati pod broj 1. građevinske dozvole. Jasno vam je da će to biti jedan dugačak proces, koji neće biti ni jeftin, pa u svakom slučaju trebamo si ovdje zadati malo duži rok. Sporan članak je sigurno članak 39. u kojemu ja bih rekao je sada definirano da životinje dnevno mora biti osigurano razdoblje tijekom kojeg neće biti privezane radi mogućnosti kretanja u skladu s njihovim fiziološkim, etološkim potrebama. Privezane životinje moraju imati mogućnost kretanja te ne smiju biti izložene boli, patnji, ozljedama i strahu. Mislim da smo na to skrenuli vrlo jasnu pozornost kod prvog čitanja. Bilo je jasno da se neće moći u selima osigurati te šetnjice za krave, da nećemo moći učiniti to što definitivno je nešto što bi pomalo bilo i smiješno. No međutim, u prijelaznim i završnim odredbama je rečeno da za muzne krave ovo stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine. Bojim se da taj rok nije primjeran roku u tom dijelu i da mi moramo se zadržati u ovom dijelu na stavku 2. koji jasno govori da životinje moraju imati na raspolaganju prostor koji je u skladu s njihovim fiziološkim i etološkim potrebama. Vjerujem da sve već moderne farme idu na proizvodnju koja je u slobodnom uzgoju. Znači, nema više životinja na vezu. A onaj dio koji će njih ostati, u kojem će oni broju biti mislim da bi bilo prvo neprovedivo propisivanje da će netko tko ima 15 krava, njih sada vodit svaki dan po selu gore-dolje da bi se one prošetale. Mislim da to ne može biti i da to u svakom slučaju treba brisati a da ova odgoda do 01.01.2012. je nepotrebna, jer ako se mijenja u ovom dijelu, ako idemo u drugačijem smjeru onda će sigurno to biti i promijenjeno. Također članak 42. životinje koje su privremeno ili trajno smještene izvan nastambi moraju prema potrebi biti zaštićene od nepovoljnih vremenskih klimatskih uvjeta, grabežljivica i drugih opasnosti za njihovo zdravlje i dobrobit. Mislim članak je fin, krasan, divan. No, međutim neprovediv. Mi sve više idemo u smjeru da imamo primjerice u jednom dijelu a to je sustav krava, tele da imamo uzgoj u slobodnom dijelu kaj se tiče i ovaca i koza itd., u određenom dijelu kako ćete vi njih zaštititi? Mi smo svi svjesni da u takvim uzgojima dolazi do određenih šteta ali da se to može zaštititi, da to netko mora propisat mislim da u ovom dijelu je to nepotrebno. Također imamo članak 44. koji govori o evidencijama i gdje. U stavku 2. se pripisuje da posjednik životinje mora posjedovati evidenciju o liječenju životinja te voditi evidenciju o broju uginulih i usmrćenih životinja. Dakako da je to jasno da on to mora voditi. Ali smatramo da to ne treba kao što je to pripisano u članku 2. čuvati 3 godine. Smatramo da je čuvanje od godinu dana dovoljan rok čuvanja takve evidencije. 3 godine mislim da je to nepotrebno u tom dijelu. Dobro je da se u članku 48. vrlo jasno oko zaštite kućnih ljubimaca propisalo da u stavku 7. uvjeti i način držanja opasnih i moguće opasnih pasa. Mislimo da ovo što nam se događa i što su pogodile mnoge ljude, posebice djecu ovi opasni psi sigurno treba vrlo jasno propisati u zakonu. Pitanje oko vezano uz cirkus gdje se zabranjuje držanje divljih životinja. Upitno se stavlja što je sa domaćim životinjama, da li one mogu bit? Možda još načelno vezano uz ove kazne u članku 68. nisam siguran da tako visoke kazne trebaju biti tako propisane ako to nije obveza po drugim propisima ali mislim da bi one mogle biti umanjene u ovom dijelu. Hvala. Za klub PGS-a, SBHS-a, MBS-a, poštovani zastupnik Ivo Banac. Izvolite! **Banac, Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege! Klub regionalnih stranaka podržat će ovaj zakonski prijedlog. Ja ovdje neću ponavljati argumente koje sam već podastrao u raspravi pri prvom čitanju. Ukratko, zakon je dobar ali nastavlja se tendencija razvodnjavanja niza odredbi. I tu ću govoriti ne znam srećom ili nažalost suprotno onom što je govorio kolega Pankretić. Naime, idemo na članak 1., područje primjene. Zapravo članak 2. u području primjene. Prva točka glasi: "Ovaj se zakon primjenjuje na sve životinje kralježnjake." Mislim da je ovo nedovoljno jer bi se zakon morao primjenjivati na sve životinje koje imaju razvijena osjetila podražaja. Bol naravno nije monopol kralježnjaka, posebno kad govorimo o kralježnjacima iz vrste čovjeka. 4. točka istog članka 2. glasi: "Ovaj se zakon ne primjenjuje na gospodarenje lovištem i divljači pri čemu se isključuje 1) uzgoj i držanje životinja koje se koriste kao pomoć u lovu i 2) uzgoj i držanje izvan lovišta životinja za potrebe lova." To je golema rupa u ovom prijedlogu. Izuzimlju se divlje životinje i kućne životinje koje sudjeluju u lovu. A znamo da je prostor lovišta u našoj zemlji vrlo, vrlo velik. u 5. točki ovog članka imamo i izuzetak što se tiče ribolova. Ovaj se zakon ne primjenjuje na ribolov. Treba postaviti pitanje zašto? Zakon štiti ribe u drugim točkama ali nema zaštite kod ribolova. Zakon govori o farmama svinja. Nema nikakvog govora o farmama riba. Ja mislim da to treba proširiti i na ovo U članku 4. koji govori o zabranjenim postupcima u svrhu zaštite životinja imamo točku 8. gdje imate sljedeću zabranu. Zabranjeno je organizirati utrke pasa na tvrdim podlogama. Ja mislim da ovu zadnju stavku treba izbaciti. Mislim da treba zabraniti utrke pasa na svim podlogama i to je sve više i više tendencija u svijetu. U čitavom nizu zemalja došlo je upravo do ovih rješenja. Vratit ću se na točku 23. ovog članka 4., dakle uzgajanje životinja u svrhu proizvodnje krzna kada budemo govorili o primjeni. Članak 9. zaštita životinja pri usmrćivanju. Kolega Pankretić je vrlo dobro primijetio da je izbačena odredba koja nalaže da se životinje u seoskim domaćinstvima moraju usmrtiti od strane stručne osobe s prethodnim omamljivanjem. Ja mislim da to nije dobro. Ja mislim da je takva odredba suprotna standardima Europske uniji, posebno direktivi 119 Europske zajednice. I ovo što sada imamo u točku 5. životinju može usmrtiti samo veterinar ili stručno osposobljen veterinarski tehničar pod nadzorom veterinara osim u slučajevima, i onda imamo točku 1. usmrćivanje životinja koje se uzgajaju i drže u svrhu proizvodnje da je to vrlo veliko razvodnjavanje prvotnih intencija ovog zakona. U članku 72. u prijelaznim i završnim odredbama imamo odgodu primjene zabrane uzgajanja životinja u svrhu proizvodnje krzna i to jednu nevjerojatno dugu odgodu. Do 1. siječnja 2017. godine deset godina odgode u koje vrijeme ćemo moći proizvoditi odnosno usmrćivati, uzgajati i usmrćivati činčile i druge životinje koje se koriste za proizvodnju krzna. Svi ste ili većina ste, pretpostavljam dobili pismo Hrvatske krznarske udruge koju je potpisao predsjednik te udruge gospodin Vladimir Deskar. Moram reći da imam neke simpatije za problem ljudi koji su u toj industriji što se tiče zapošljavanja, što se tiče raznih drugih stvari koje idu u zaštitu njihovih radnih mjesta ali nema apsolutno nikakvih simpatija za čitav niz njegovih izjava kojima on ovdje zapravo negira najosnovnije tendencije u zaštiti životinja našeg vremena, ne nekog drugog nego upravo ovog našeg. Na primjer, nije točno da je javnost na strani Hrvatske Hrvatske krznarske udruge jer imamo razne ankete. Jedna koja je upravo sprovedena u listopadu ove godine koja pokazuje da čak 52,6% čak 52,6% anketiranih nisu za uzgoj životinja za krzno. Ali mnogo važnije od toga, u njegovim pismima imamo i slijedeće odrednice. Citiram, "Upotreba prirodnog krzna u svijetu neće se smanjiti zabranom uzgoja životinja za krzno u Hrvatskoj". Možda ali naravno ne želimo to respektirati samo na Hrvatsku nego u cijelom svijetu. Modni su trendovi, kaže on, takovi da je prirodno krzno sve više u modi, cijene su u porastu, tržište se širi. Mislim da je to krajnje upitno. Razne udruge za zaštitu životinja suzbile su tendenciju širenja krzna i budući da postoje razne alternative koje nisu na nikakav način inferiorne nema nikakvog razloga vjerovati da se ovo tržište širi i da mi moramo podržati nešto što zapravo ide u korist luksuza i prestiža. Tako dugo dok je velika većina potrošača na strani ljubitelja prirodnog krzna, nastavlja gospodin Deskar, što se pokazuje kupovanjem tih proizvoda smatramo da nije vrijeme da Hrvatska nije ni mjesto gdje bi trebalo na račun naše egzistencije prednjačiti u svijetu. Ja mislim da je upravo pravo mjesto gdje možemo pokazati stanovite inicijative posebno zbog toga što je ova industrija predimenzionirana u iskazima udruge o kojoj je riječ. Dodao bih da ima i čitav niz drugih pitanja koja ovim zakonom nisu pokrivena. Mogli bismo govoriti o raznim točkama koje bi se morale pojaviti u nekom boljem zakonu, na primjer što se tiče pokusa na divljim životinjama sa liste ugroženih vrsta, pokusa na primatima o čemu nešto znam iz iskustva nekih mojih kolega koji upravo prave eksperimente na primatima što je bez ikakve sumnje jedan vrlo bolan i u konačnici ne pretjerano koristan postupak. Dakle, ovaj zakon bi trebalo pojačati a ne činiti sve da se on što je moguće više razvodnjava. I na kraju, u referenci na neke incidente koji su se dogodili zadnjih tjedana mislim da moramo što je moguće više senzibilizirati naše građanstvo da je zaštita životinja jedan trajan trend gdje možemo itekako pokazati neke inicijative. Zaklati pijetla na sceni nije vangardna umjetnost, to je jednostavno pseudoliturgija smrti i ja mislim da je to nešto što svi moramo zdušno suditi podržavajući ovaj zakon premda bi jedan bolji bio korisniji. Hvala vam.

kao po nečemu što apsolutno nije umjetničko djelo. I to je djelomično točna tvrdnja jer ako se ide tom logikom i paljenje onog kombija je umjetničko djelo na tragu iste konceptualne umjetnosti. I ako se ide tom logikom onda krajevi konceptualnosti sežu do ubojstva ljudi. nas bolje prolaze ili da bi trebale bolje prolaziti životinje nego ljudi, a kada tome pridodati one podatke koje smo čuli prilikom prvog čitanja ovog zakona da u Velikoj Gorici kao što nam je rekao gospodin Picula u prihvatištima psa na dan na psa Velika Gorica troši 60 kuna ili na mjesec znači negdje 1800, 1900 kuna. Onda ispada da bolje prolaze napušteni psi nego 700 tisuća naših umirovljenika koji žive sa manje od 1800 kuna penzije na mjesec. Što želim reći? Kada se pišu zakoni treba imati mjeru. Kada se pišu zakoni treba znati i što se hoće i konačno kada se pišu zakoni treba znati kako živi nam prosječna Hrvatska, što nas je održalo u životu? Kako živi naše selo? I zasigurno treba … /Govornik se ne razumije./ … što nosi zakon koji se predlaže? Prvo, ono što je dobro da se je odbacio prijedlog, neće mi zamjeriti gospodin Banac gospodina Banca i Vlade u prvom čitanju koji je između ostalog branio i svinjokolju pa čak gospodin Banac je predlagao da se ribe mogu loviti samo na udicu. Propisivao je omamljivanje i tako dalje. Jednom riječju propisivao ono što je možda normalno za nekog tko živi na Manhatanu ali Hrvatska kao uostalom i gro Amerike je ipak nešto drugo. Pa i Nizozemska koja je tradicionalna stočarska zemlja, spominju ovdje zastupnici Nizozemsku je nešto drugo, a koju će platformu zastupati ova stranka životinja, koja, ne znam kako se zove, koja je ušla u parlament to ćemo vidjeti. Mi jednom riječju moramo znati znači od kud potječemo i isto tako što nas je othranilo. Mi moramo isto tako gospodo znati u kakvoj je poziciji u ovom trenutku selo i kako nam živi to selo? Hrvatska stočarska proizvodnja je gotovo uništena. Ako želimo znači uništiti i ono malo preostale proizvodnje na selu Hrvatski će sabor prihvatiti ovakav zakon. Imali smo znači u petak na prvom čitanju Zakon o stočarskoj proizvodnji pa se je tamo spominjalo da 2006. znači zemlja ima 485 tisuća grla goveda,

Što se tiče cirkusa mene to previše ne zanima iako ne znam kako je moguće zamisliti cirkus bez životinjskih točaka, ali ajde ako to želimo to je u redu. Ja sam isto za. za sam i stoga što je zadnji cirkus koji je gostovao u Buzetu pustio iz cirkusa iz njihovih kaveza krokodila i udava i onda smo ih nakon jedno 7 dana pronašli smrznute na svu sreću. Međutim to nije bit. taj, što taj zakon gospodo znači za našeg seljaka i bit je što taj zakon znači za naše selo? Više puta sam rekao, ja ću evo i ponoviti: u ovoj zemlji se sve isplati samo raditi ne. I konačno što više radiš imaš manje. Na nikoga se ta jedna, takva sintaksa, takva postavka ne može bolje primijeniti nego na hrvatskog seljaka. Ti ljudi doslovce što više rade to manje imaju. I mi umjesto da progovorimo znači u poziciji velikih trgovačkih lanaca umjesto da progovaramo o tome šta se tamo nudi mi naprosto nudimo mjere i zakone koji će upropastiti selo. Članak 9. mislim da je bit ovog Zakona, znači zaštite životinja pri usmrćivanju pa se onda u stavku 3. govori: «Usmrćivanje može se provesti samo ako bi liječenje životinja bilo dugotrajno, povezano s patnjom. Ako je životinja dostigla visoku starost» i tako dalje «suzbijanje štetnika» dok u stavku 5. govori se da usmrćivanje životinje koje se uzgajaju i drže u svrhu proizvodnje znači to je sada moguće ali u prisustvu veterinara ili stručno osposobljenih veterinarskih tehničara pod nadzorom veterinara osim u slučajevima i sada imamo tih nekoliko momenata. Ja mislim da bi najprije poštovana gospodo trebalo definirati da se životinje, ne mislim ja ovdje na pse, na mačke, na papagaje i druge kućne ljubimce drže u svrhu ishrane i jasno rada. Međutim ja ću se dotaknuti i klanja životinja točnije usmrćivanja kako zakon veli, a u smislu kada se životinje drže zbog vlastite i ishrane ili zbog tržišta. I ovako u članku 17. doslovce se kaže: «Životinje se smiju zaklati samo ako su prije klanja bile omamljene osim ako se radi o klanju peradi i kunića u domaćinstvu za vlastite potrebe. Dva iznimno od od stavka 1. ovog članka: «Životinje se smiju zaklati bez prethodnog omamljivanja samo u slučaju prisilnog klanja ili pri obrednom klanju». I 3: «Zabranjeno je omamljivanje i klanje, usmrćivanje ili ubijanje životinja u ritualne svrhe». Ovo treće je zasigurno u redu. E sad tu dolazimo do biti. Klanje, ne mislim ja ovdje na ovu svinjokolju, to smo izgleda riješili. Kada se više to ne pojavljuje već telad može se izvesti samo u klaonicama. Znači za vlastitu upotrebu ja držim da bi trebalo ljudima omogućiti da se to obavlja u vlastitom dvorištu ili kako bismo mi Istrijani rekli u vlastitoj korti. Zašto? Netko će reći šta? Ako ti to tražiš pa nisi normalan. Ali čekajte, stanite malo! Mislim da znam kako živi taj mali hrvatski seljak. Nije bitno da li je riječ o Istri, da li je riječ o Lici, da li je riječ o Slavoniji ili dole o Dalmaciji? Ako on to svoje tele sada vodi u klaonicu, znači za prijevoz, za klanje, za veterinara, za povrat mesa ako uopće dobije svoje platit će točnije morati će dati pola klaonici, prijevozniku veterinaru da bi mogao zadržati preostalu polovicu. I to jednostavno gospodo ne smije biti tako. Naši ljudi koji uzgajaju te životinje, ma toga ste vi svjesni jednako kao i ja, ne da taj zakon neće prihvatiti nego jednostavno taj zakon ne mogu prihvatiti kao što se nikada u ovoj zemlji neće nitko odreći svinjokolje što god eto mislio o tome neki zastupnik. Zato treba seljaku dopustiti da za svoje potrebe zakolje svinju, dvije, tri, koliko ih ima, koliko hoće, ali bogami i tele i janje ili kozliće. Bez toga uništit ćete i selo i bez toga uništit ćete seljaka. Ali bez toga nećete jednostavno uspjeti gospodo demonstrirati ni autoritet svoje vlasti ili svog ministarstva. Ja bih prvi bio jasno da se telad vodi klati u klaonici, klaonice, ali što ćete ako njih jednostavno nema. Pa trebate sada voziti tele 40, 50 kilometara od svoje štale. Iz Buzeta do Buja ili iz Buzeta recimo do Pazina. Ako vam se to dogodi ponavljam vi «de facto» gubite pola telca a to onda znači da vam je uzalud otišlo 3, 4, 5 ili 6 mjeseci rada. I to je naprosto bit. Vi više nemate u ovoj zemlji kome prodati svoju robu. Vi više ne možete naći kupca da vam kupi pola ili četvrt ili šestinu teleta kada vam s druge strane Plodine, Lidl, Mercatone kilogram buta prodaju za 28 kuna. Istina, to meso vrijedi malo ili da ne kažem ništa. To meso nije ni sjena onoga koje je doma uzgojeno. Ali u ovoj besparici ljudi jasno biraju i lošije samo da bi mogli nahraniti sebe i svoju familiju. No, što će biti gospodo sutra. Što ćemo mi sa ovim kaznenim odredbama? Kaznene odredbe su drakonske. Kazne su za fizičku osobu od 10 do 15000, 5000, 10000 i ja mislim to treba shvatiti. Nisu bitni kada govorim o tom zakonu ni cirkusi, ni trke pasa, ni davanje životinja u tim igrama za sreću. Problem su znači ove egzistencijalne norme, norme koje idu protiv tradicije i koje na neki način idu protiv opstojnosti našega sela. Članak 35. govori o povjerenstvu za životinje, u daljnjem tekstu povjerenstvo vidimo osniva ministar i članovi povjerenstva su: predstavnici tijela državne uprave nadležnog za znanost, obrazovanje, tijela državne uprave nadležno za zaštitu prirode, Veterinarski fakultet, Medicinski fakultet je također zastupljen, Agronomski fakultet, Hrvatska veterinarska komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i devet Udruga za zaštitu životinja. To je sve dobro gospodine državni tajniče, ali znate tko ovdje fali. Fale oni ljudi koji rade, fale naši seljaci. Ako mogu biti zastupljene pod devet Udruge za zaštitu životinja, nemam apsolutno ništa protiv njih, onda bi valjda trebali biti zastupljeni i naši seljaci. Konačno tvrdim da bi oni od devet članova trebali imati natpolovičnu većinu od pet članova ili od petnaest članova trebali bi imati osam članova. Pa nisu naši seljaci sadisti poput možda nekih umjetnika koji ne znam neću reći u ritualne, nego u funkciju svojih performansa da bi šokirali javnost bolju kolju na pozornici pijetlove i tome slično. Oni ljudi koji u štali provedu pola dana, pa ti su ljudi zaslužni što selo, što grad još uvijek nisu propali. Ti se ljudi itekako brinu o svojoj stoci i ti ljudi na neki način trebaju pisati pravila. Jer ljudi, koji pojma nemaju što znači pola dana provesti u štali mogu našemu seljaku samo štetu nanijeti. Ako želite znači regulirati postupanje sa domaćim životinjama, onda to učinimo. Ali onda naprosto razdvojimo životinju za ishranu s jedne strane i kućne ljubimce s druge strane o čemu je nešto govorio i gospodin Mi jednostavno miješamo ono što se miješati ne da. Ovaj zakon koji je ovdje pred nama trebao bi nositi naziv Zakon o kućnim ljubimcima, a brigu o životinjama za ishranu onda regulirajmo drugim zakonima i povjerimo to ljudima koji žive od prodaje ponekog ne znam teleta, junca, kozlića ili ovce. To vrijedi isto tako i za krznaše. Netko je spomenuo da smo svi dobili njihove dopise. Pa mi te ljude jednostavno ne smijemo upropastiti. Pa preko 3 stotine obitelji je tih ljudi koji se time bave u Republici od toga žive. Tim novcima prehranjuju sebe i prehranjuju svoje obitelji. Tim novcima koje prikupe plaćaju državi Tim novcima razvijaju tu neku svoju pod navodnicima proizvodnju i pokušavaju se preorijentirati možda na sutradan na neku drugu djelatnost. Znači, jednom riječju budimo konačno dosljedni, pa onda po toj logici kako ovdje predlažemo trebali bi i svi mi koji imamo kožne cipele izgleda svući ih i ne više staviti na noge. Članak 39. stavak 3. na neki način je apsurdan. On doslovce glasi: “Životinjama dnevno mora biti osigurano razdoblje tijekom kojeg neće biti privezane radi mogućnosti kretanja u skladu s njihovim fiziološkim i etološkim etološkim potrebama. Privezane životinje moraju imati mogućnost kretanja, te ne smiju biti izložene boli, patnji, ozljedama i strahu. Ali gospodo, što ćete vi sa muznim kravama. Što ćete vi sa telcima za uzgoj. Ma koja šetnja? Jednostavno to ne dolazi u obzir. Ne možete to tako organizirati. Skloništa za životinje članak 56. vidim da idu na teret lokalne samouprave. Ja se nadam da između domova umirovljenika i tih skloništa ako bi nas udomljavanje jednoga psa koštalo 1800 kuna u ovoj zemlji ćemo se najprije opredijeliti za jednu daleko ugroženiju kategoriju od pasa, a to su naši umirovljenici. Onaj koji to predlaže naprosto to je bezobrazluk. Konačno, kada biste dali 1800 kuna našemu seljaku onda kada biste dali 1800 kuna našem seljaku pola njih više ne bi radilo, nego bi živjelo od tih 1800 kuna. O čemu pričaš? Sramite se vi koji niste u stanju osigurati našemu seljaku više od 500 kuna u prosjeku. To je problem. To je problem. A za jednoga psa spremni smo dati 1800 kuna. Ja jesam za, ali postoji naprosto neki red vrijednosti kojega treba poštivati. Šuti dole! Članak 59. I za kraj, od ovog Zakona o zaštiti životinja koji bi po mom sudu trebao nositi naslov Zakon o zaštiti kućnih ljubimaca neće biti ništa osim što će biti još jedan možda nepopravljivi udar na hrvatsko selo. Ovaj zakon možda promatran sa tvoje pozicije, sa možda pozicije akreditiranih diplomata koji imaju kućne ljubimce ovdje spada u vrh europske legislative. Ja se slažem, ali gledano sa pozicije našeg seljaka ovaj zakon je sve samo ne sprovediv. Ako zaživi ja mislim da će na kraju biti i kraj hrvatskog sela. A vi ćete mi znati za godinu dana reći koliko će se ljudi tog zakona u Republici Hrvatskoj pridržavati. Nitko, pa ni oni koji prodaju ovce, koze, janjce …/Govornik se ne razumije./… i negdje drugdje gdje ti redovito staješ, kušaš i tome slično.

populistički cirkus kolege Kajina kao što vidite je vrlo dobro uvježbana umjetnička točka u kojoj srećom ne sudjeluju, sudjeluju samo više vrste. Ali za njegovu informaciju na otoku Manhatanu gdje je on mene u svojoj ksenofobnoj maniri redovito šalje lovljenje ribe udicom pa i mrežom i na druge načine je vrlo dobro poznato. Hvala vam. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa doista nakon ovog cirkuskog istupa kolege Kajina teško je pobrojati sve netočne navode, ali evo jedan koji mi se čini značajan. On kaže nudimo zakon koji će uništiti selo. To naprosto nije točno. Zakon koji je pred nama se odnosi na zaštitu životinja. A gospodine Kajin o onome što se vi govorili i na način na koji ste se obraćali doista je ispod svih razina za ovaj Dom. I uspoređivati umirovljenike sa nekakvim psima iz vaše mašte, iz vaše bujne mašte doista je neprimjereno i doista vam ne pristoji da na taj način govorite u ovom Visokom domu. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Kolar. Izvolite. **Kolar, Ivan (HSS)** Hvala lijepa uvaženi gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo, kolega Kajin, ja ispravljam vaš vjerojatno radi neznanja netočan navod. Uslužno klane tako zvano za june kaj ste vi rekli za tele je besplatno u ovlaštenim klaonicama. Inače to se zove za petu četvrt mislim da je to najveći civilizacijski doseg koji smo dostigli. Za vašu informaciju prilikom održavanja vaših velikih fešti, mojih, uslužno klanje vas niš ne košta ako june nije starije od 18 ili 20 mjeseci, provjeravati mozak je li od BSE-a bolesno ili nije. Ali morati imate sreće da imate ovlaštenu klaonicu na dohvat ruke i onda seljak ne šteti. Inače se apsolutno slažem ne tradicijsko, to je sasvim nekaj drugo, ali ovo govorimo o uslužnom klanju. Hvala lijepo. Izvolite. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte, ja bih morala ispraviti kompletan istup kolege Kajina, ali ću se samo ograničiti na to da je rekao da je ovo Zakon o kućnim ljubimcima. Gospodine Kajin, ovo nije Zakon o kućnim ljubimcima. A vaša tirada nije bila cirkuska kako su kolege rekle, nego je bila demagoška, bila je možda za vaše birače koji su vas slušali kako biste vi možda hranili novcem od pasa umirovljenike, što je uvredljivo. Ovaj zakon nas sve skupa ući civilizaciji ponašanja, što bi svakako nemate u svom istupu gotovo nikad, a pogotovo ne sada kada smo razgovarali o jednom zakonu koji će nas obvezivati kad uđemo u Europsku uniju, pa tako i seljake. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. krznaša bavi 300 obitelji u Hrvatskoj, možda direktno. Ali tu gospodarsko do danas legalnu djelatnost pa čak i poželjno zbog izvoza prati i proizvodnja prane u tvornicama stočne hrane. Prati veterinarska služba, štavljenje i šivanje. I mi ćemo morati donijeti političku odluku kolega Kajin da nešto što je do sad bilo gospodarski poželjno zaboravimo. I dobro je da je Vlada prihvatila Prijedlog o prijelaznom razdoblju od 10 godina, jer ti ljudi moraju početi živjeti od nečeg drugog. Ali ono što nije dobro, što u obrazloženju nema ni naznake da će njihova preorijentacija pomagati državnim sredstvima. Zamislite da predložite zabranu uzgoja svinja za proizvodnju pršuta ili kulena iz Drniša ili Imotskog, tako je kolegice Babić. Ja zato bi vas molio, zato bi vas molio da ubuduće kada od Sabora tražite zabranu jedne gospodarske aktivnosti dolazite sa cjelovitim rješenjima kako će oni dalje biti na gospodarskom tržištu bez onoga što im mi zabranjujemo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Branimir Pasecky. Izvolite. **Pasecky, Branimir (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, toga toliko ima, ali sam toliko obuzet stvarima koje je rekao pa bih najprije zamjerio vama što jednog neodgojenog zastupnika niste opomenuli zbog vrijeđanja umirovljenika. u glas, ne razumije se./ … Hvala lijepa. Ima riječ gospodin Tonino Picula u ime kluba SDP-a.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, gospodine državni tajniče, gospodine pomoćniče ministra. Evo govoreći o ovome dokumentu koji je izazvao i povišene tonove u sabornici, ja bih prije svega želio pohvaliti nadležna tijela državne uprave, stručne službe kao i saborske odbore na jednoj razmjernoj otvorenosti prema prijedlozima koji su dolazili od strane udruga zainteresiranih da Hrvatska konačno dobije suvremeni Zakon o zaštiti životinja. Radi se o znatno cjelovitijem dokumentu od ranijih koji je usmjeren na probleme zaštite životinja i pri držanju i uzgoju, njihove zdravstvene zaštite i pri obavljaju zootehničkih zahvata, usmrćivanja, zaštite pri prijevozu u gospodarskom uzgoju ili pri uzgoju radi daljnje prodaje. Ovaj konačni prijedlog govori o zaštiti divljih životinja u zoološkim vrtovima, na izložbama i u svrhu zabave. On bolje nego ranije uređuje sve ozbiljniji problem zaštite napuštenih izgubljenih životinja dok je pozornost poklonio i zaštiti životinja za pokuse i druga znanstvena istraživanja. U raspravi o prijedlogu zakona otvarala su se temeljna pitanja, kakav zakon donijeti, koje standarde poštivati, kakav opseg zaštite ustanoviti, koliko sredstava naravno predvidjeti i kako ta sredstva osigurati. Kao i zadnji put u saborskoj raspravi kada smo imali prvo čitanje o Konačnom prijedlogu i ovog zakona može se i mora i kritički govoriti. Namjera da se ovaj zakon učini još efikasnijim kako bi pokrio što širi dijapazon primjene jedini je motiv 4 amandmana koje sam podnio. U svakom slučaju neupitna je potreba da se na suvremeniji način regulira područje od jedne osobite važnosti ne samo za nacionalnu ekonomiju nego i za jačanje kulture nenasilja i obzirnosti prema živim bićima koja pate, a nisu u stanju pomoć ni zatražiti. Jedna od dragocjenih novina u konačnom prijedlogu je uvrštavanje točke o zabrani uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna. Premda ta dopuna omogućuje da predloženi zakon u većoj mjeri doživimo kao zakon koji zaista štiti životinje ipak odlaganje njene primjene na 10 godina u mnogome je devalvira. Predloženo razdoblje po mom mišljenju je predugačko. tako dugo prijelazno razdoblje u samoj odredbi zabrane uzgoja životinja za krzno oduzima na ozbiljnosti. Razdoblje od 7 godina koje predlažem je realnije, a jednako ostvarivo te ostavlja više nego dovoljno vremena za prilagodbu. Mislim da je dobro ponoviti da se prema neovisnim istraživanjima javnog mijenja gotovo 3/4 naših sugrađana sugrađana izjasnilo za zabranu uzgoja životinja za krzno kao i da za zabranu postoje vrlo važni etički i ekološki argumenti. Prijelazno razdoblje mora biti što kraće kako bi zabrana doista dobila na značaju. Sedam godina je također dugo prijelazno razdoblje s obzirom na stalni i nezaustavljivi pad uzgoja životinja za krzno u Hrvatskoj, no s usporedbi s 10 godina ipak se radi o nešto realnijoj opciji. Deset godina je razdoblje u kojem će se u Europi i svijetu dogoditi znatno veći etički pomaci i promjene u zakonodavstvu pa stoga treba smanjiti prijelazni rok zbog učinkovitosti zakona kao i ozbiljnijeg shvaćanja prijelaznog razdoblja. Hrvatska evo ima veliku priliku zaustaviti ovakav oblik okrutnosti nad životinjama budući da nema gospodarskih ograničenja za takvu zabranu dok s druge strane ima golemu potporu javnosti te jasne etičke i ekološke argumente koji joj idu u prilog. Svakako na ovom mjestu plediram i da se ljudi koji se bave krznarstvom obeštete i to na način koji će biti sasvim primjeren njihovim uloženim sredstvima. Pored ovoga kolegice i kolege, nema razloga zašto bi utrke pasa bile dozvoljene na bilo kakvim, a ne samo na tzv. tvrdim podlogama, budući da se najveća okrutnost nad životinjama krije iza same organizacije takvih natjecanja, u uzgoju pasa za takva natjecanja, držanju životinja, a koja se organiziraju isključivo i samo zbog klađenja. Utrke pasa nisu usporedive sa utrkama konja, jer psi koji su odabrani da postanu trkaći obično žive u kavezima i zbog ozljeda i bolesti nastalih u uzgoju, pripremama za utrke, transportu i na samim utrkama, malo pasa uspije doživjeti četiri ili pet godina. U Sjedinjenim Američkim Državama gdje je problem utrka pasa najizraženiji, one su zabranjene na svim podlogama u 34 države. Ovakva okrutnost prema životinjama i to prema vrsti za koju su građani najviše senzibilni treba u potpunosti zabraniti. S obzirom da su činjenice postupanja prema trkaćim psima već prepoznate od zakonodavstava, država u kojima se takve utrke dugo održavaju i u Hrvatskoj, smatram da je razumno spriječiti takvu vrstu okrutnosti samo zbog zarade na okladama. Psi koji se utrkuju tretiraju se kao strojevi za trčanje, uzgajaju se u tolikom broju da dolazi do rješavanja tzv. suvišnih pasa i onih koji su ozlijeđeni, stari, prespori ili jednostavno više nisu profitabilni. Na tisuće pasa se ubije svake godine u pokušaju da se industrija utrka pasa ostavi na životu. Neki se psi ubijaju u ime selektivnog uzgoja prije nego što ikad stanu na trkaću stazu. Psi koji su odabrani da postanu trkaći do perioda između 14. i 17. mjeseca života, obično žive u kavezima i nose brnjice. Mnogima od brnjica nastanu rane i tako dobiju infekciju od unutarnjih i vanjskih prazita. Premda su neke pasmine poput hrtova vrlo osjetljive na temperaturu zbog toga što u tijelu imaju malo masnih naslaga i tanko krzno, prisiljeni su utrkivati se u ekstremnim uvjetima od temperatura ispod nule do jakih vrućina. Ozljede i bolesti, slomljene noge, toplinski i srčani udari efikasno ih ubijaju. Kada je riječ o psima zalažem se za još jednu dopunu koja bi omogućila držanje, onemogućila držanje stalno vezanih pasa na lancima. Izuzetak bi mogli dopustiti ukoliko bi bili vezani za produženu žičanu vodilicu čime bi im se ipak osiguralo dovoljno prostora za kretanje. Usvajanje ovog amandmana je potrebno jer veterinarski inspektori ne mogu zabraniti stalno držanje vezanih pasa na lancu ako to nije izričito zabranjeno zakonom. S druge strane pozdravljamo promjenu članka 57. u stavku 4. koji nešto razumnije određuje period potreban za udomljavanje životinja iz skloništa. Novo razdoblje od 60 dana bolje odgovara stajalištu da napuštene životinje ne bi smjele automatski biti kažnjene smrću zbog neodgovornosti svojih bivših vlasnika. I sada nešto o tih famoznih 56 kuna na koje se uvaženi zastupnik Damir Kajin već u nekoliko navrata u sabornici i javnosti poziva. Riječ je o tome ponavljam radi preciznosti. Da je prvo prijedlog zakona, zatim i konačni prijedlog zakona vrlo ozbiljno naglasio pitanje financiranja skloništa za životinje. Već izračun dat u obrazloženju prijedloga zakona, procjenjuje da bi za osnivanje jednog skloništa za životinje kapaciteta sto pasa trebalo osigurati oko 4 milijuna kuna, a za dnevni trošak po jednom psu 26 kuna dnevno ili milijun kuna godišnje. Govorim o obvezama, o zakonskim obvezama. Ako želimo živjeti u pravnoj državi i poštovati zakone neovisno o čemu oni govore i što reguliraju, tada doista ako želimo poštovati troškovi boravka jednog psa u higijenskom servisu već danas iznose 58 kuna. Što u to spada? Kod smještaja u servis obvezno je svakog psa cijepiti protiv bjesnoće, dehemenitizirati, te čipirati ako nije označen. Gospodo civilizacija košta. Ja sam doista uvjeren da između ostaloga i ovaj prijedlog zakona, odnosno konačni prijedlog tendira da neke stvari precizno regulira, ali onda moramo pošteno znati i kakav je izračun za pojedine stavke koje ćemo primijeniti. Naravno, oni koji ta sredstva moraju osigurati i govorim iz pozicije gradonačelnika ne samo saborskog zastupnika, morati će prije svega za to se pobrinuti jedinice lokalne samouprave i ta sredstva ćemo morati planirati u daleko većim iznosima. Jer problem napuštenih i izgubljenih životinja ne samo da opterećuje proračune lokalne samouprave nego moramo pogledati i drugu stranu medalje, on predstavlja sve veći sigurnosni rizik i za građane. Pretpostavlja se da broj registriranih pasa treba uvećati za najmanje 35% da bi se otprilike dobila stvarna brojka napuštenih životinja koji lutaju. Nije više dovoljno da u pojedinim slučajevima intervenira gradska higijeničarska služba, sve više posla ima i za policiju pogotovo kada se radi o opasnijim vrstama napuštenih pasa od strane neodgovornih vlasnika. Taj problem se naravno sam uvećava kada se životinje nađu na prometnicama gdje izazivaju nesreće i stradavanja ljudi. Suočavanje sa ovim sve ozbiljnijim problemom traži ponajprije bolju međusobnu povezanost gradova i općina te značajniju uključenost i županija. Pored toga, svaka jedinica lokalne samouprave, pogotovo veći gradovi mogu reducirati broj pasa lutalica na svom području ukoliko posebnim odlukama o držanju pasa, ali i kontinuiranim medijskim medijskim akcijama utječu na savjest vlasnika životinja. Pri samom kraju izražavam žaljenje što je iz konačnog prijedloga zakona ispuštena odredba koja je nalagala da se životinje u seoskim domaćinstvima moraju usmrtiti od strane stručne osobe s prethodnim omamljivanjem. Nije dobro da se u trenutku kada se u Hrvatskoj doista borimo sa prijetnjom različitih bolesti životinjskog podrijetla, izbacuje odredba koja zahtijeva stručnu osobu kod klanja životinja i time dovodi u opasnost i sigurnost ljudi. Koliko sam je razumio, ta odredba nije imala za cilj zabraniti sam običaj kolinja i tako ugroziti tradiciju, već je smjerala zaoštriti kontrolu usmrćivanja životinja. Čini mi se zbog ove izmjene, budući zakon i neće biti posve u skladu sa odredbama Europske unije. Dakle, mnogo je još tema o kojima će još biti riječi prije svega u okviru novoosnovanog Etičkog povjerenstva kojeg također predviđa ovaj Zakon što je za pozdraviti. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske uz izrečene rezerve prema određenim rješenjima s 4 amandmana želi poboljšati kvalitetu ovoga dokumenta. Držeći se načela da ako ne možemo zaustaviti svu patnju to ne znači da ne bismo trebali zaustaviti onu koju možemo. Vidimo Konačni prijedlog kao izraz ozbiljne namjere predlagatelja da se hrvatska javnost dodatno zainteresira za prava životinja, a njihova zaštita osuvremeni na ovom Zakonu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U 13 i 16 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo povreda Poslovnika, gospodin Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poslovnik je povrijeđen, član 214. utoliko što utoliko što sam i prije dizao pločicu ali mi niste dali riječ. Gospodin Pasecky me vrijeđa, imputira, podmeće da ja vrijeđam umirovljenike. Ja sam samo rekao da jedan pas u skloništu lokalnu samoupravu košta tisuću 800 kuna, a da 700 tisuća umirovljenika živi sa manje od tisuću 800 kuna. Tisuću 800 kuna gospodine Pasecky je minimalna plaća koju u ovoj zemlji prima oko 700 tisuća radnika. Konačno, gospodin Picula je sada rekao da jedno sklonište košta 4 milijuna kuna za 100 pasa, a u Buzetu smo za Dom umirovljenika za 60 osoba dali 12 milijuna kuna. Civilizacija košta ali prije nego dostignemo neke civilizacijske standarde, da budem ciničan, onda zbrinimo one koji su nas zadužili. To su ovi umirovljenici o kojima bi isto tako žučno trebali raspravljati kao i u Zakonu o životinjama. Tako sam rekao i iza toga stojim. Gospodine zastupniče, govorili ste o nečemu što nije ovdje u zadnjih 10 minuta nitko ništa govorio. Pozvali ste se na članak 214. nekorektno pa zbog svega toga vam neću dijeliti opomenu, ali sljedeći put hoću. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivo Lončar. Izvolite. Kolega Picula je rekao da uzgoj životinja za krzno je neetičan i da nas Europa tjera da se pridržavamo nekakve etike u uzgoju životinja za krzno. vidite, to je netočno. Ja ću vam najprije reći jednu stvar. Mi se moramo opravdavati kad govorimo o ovako malo, o škakljivim temama da mi nismo protiv Europe, da mi volimo životinje, itd. Ja ću vam jasno i glasno reći, u Europi samo Austrija i Velika Britanija imaju zakon o zabrani uzgoja krznaša. Samo te dvije zemlje. To vam je otprilike kao da Hrvatska donese zakon o zabrani uzgoja banana. Pa molim vas lijepo, mi ne možemo o tome govoriti nego stalno se pozivamo na nekakvu Europu. Znate, to me podsjeća na onu kada je žaba prolazila i vidjela kako potkivaju konje pa onda i ona digla nogu da i nju potkuju. Pa nije sve u Europi tek tako. Ja bih mogao jako puno o ovome govoriti jer znam ovu problematiku, a znadete li vi kolika je gospodarska korist u Hrvatskoj od uzgoja krznaša? Nevjerojatno velika, tu je Hrvatska velesila. Ako polazimo od one civilizacijske pretpostavke da je najveća civilizacijska vrijednost čovjek, gledajući sa svjetovne i sa religijske strane onda sve mora biti podređeno čovjeku. Ja sam protiv mučenja životinja, ali je čovjek najveća civilizacijska vrijednost. **Bebić, gospodin zastupnik Josip Đakić, ispravak. za uzgoj krznaša. Naime, to je apsolutno netočno i nikakvih podataka ne postoji da 75% javnosti Hrvatske ne odobrava uzgoj krznaša kada znamo da 300 udruženih, 300 udruženih uzgajivača plus onih još njihovih kooperanata kao i tvornice stočje hrane i svi ostali žive od toga, od te gospodarske grane koja se zove izvoz. Ja apsolutno sam za ukidanje zabrane zabrane od 10 godina i da se krznaši proizvode i dalje i da budu jedna od izvoznih grana hrvatske poljoprivredne proizvodnje. sada je 13 i 29. Prekinut ćemo ovu raspravu. Nastavljamo u 15 sati. Prvi je na redu klub HNS-a i gospodin zastupnik Miljenko Dorić, a potom gospodine Miroslav Rožić. Hvala, prijatno. Hvala vam